Kohalolijaks registreerus 53 Riigikogu liiget, puudub 48. Järgmisena on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Lauri Laats, palun!

loen selle teile ette. "Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses: "3) ei ole Riigikogu poolt terroristliku režiimiga riigiks tunnistatud riigi kodanik.""

siis on loomulikult küsimus selles, kas sellele järgnevad ka mingid praktilised tagajärjed. Seni ei ole järgnenud. Selle eelnõu koostamisel olen teinud koostööd Erakonnaga Parempoolsed ja tahan siin isiklikult tänada proua Lavly Perlingut. Kuna ma ise ei ole jurist, siis ei oleks selle eelnõu põhiseadusele vastavuse juriidiline analüüs olnud mulle jõukohane. Loodan teie toetusele ja eelnõu kiiret menetlemist. Urmas Reinsalu, palun! Lugupeetav rahvaesindus!

ega ka valitsuse koostatud riigi eelarvestrateegia aastateks 2025–2028 selle nõuande realiseerimist sellisel kujul ette ei näe. See on tõsine probleem. Sellest lähtuvalt leiab Isamaa, et parlament peaks kujundama selge seisukoha oma juhtimissuunise kaudu, otsuse 1,6 miljardi euro maksumuses laskemoona hanke kava aastateks 2025–2028. Riigi Kaitseinvesteeringute [Keskuse] direktor on kinnitanud, et poliitilise ja rahastamistahte korral on see võimalik realiseerida täies mahus nimetatud aastatel. Isamaa paneb ette, et parlament annaks selle suunise ja kohustaks valitsust viima riigi eelarvestrateegiasse

Läheme neljapäevase, 24. oktoobri päevakorra juurde. Päevakorra esimene punkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu 453 esimene lugemine.

Aga Priit Lomp, küsimus istungi läbiviimise kohta.

konkreetne EKRE eelnõu, mille puhul ei ole võimalik ühelgi EKRE fraktsiooni liikmel kohal olla. See mõjub juba natukene mängurlikult. Äkki te lahendate selle küsimuse ära, kannate eelnõu ette, saame selle asja ära otsustada ja edasi minna? Lugupeetud

Kogunesime kõik täpselt samamoodi siia saali ja nüüd nähes, et fraktsiooni esindajaid ei ole, ei oska ma kahjuks hetkel kommenteerida, mis on selle põhjus.

Aitäh pakkumise eest! Juhatan praegu istungit ja hetkel on tegemist menetluse võimatusega. Karmen Joller, palun! Aitäh

No 16 korda päevakorras olnud eelnõusid ma küll ei tea, see on natuke liialdatud. Pigem on püütud planeerida selliselt, et saadikud oleksid kohal ja saaksid oma eelnõusid esitleda.

tegevus, mis ei ole kolleegide suhtes austav. See on kahjuks korduv tegevus, mis omakorda võimendab seda kahtlust. Vaatan siin Riigikogu saalis ringi, meil on siin mitu inimest, kes on võimelised istungit juhatama, mitmed on seda varasemalt teinud. Ma näen siin

Teine tuleneb sellest vääritust käitumisest, mis on siin juba korduvalt jutuks olnud. Kas te lubate, et te viite selle vääritu käitumise [mure] ka eestseisusesse, arutate seda Riigikogu juhtkonnas, et selliseid situatsioone ei juhtuks? Võib-olla on vaja teha noomitus ja kutsuda vaibale EKRE fraktsiooni esimees, et selliseid juhtumeid tulevikus vältida.

palka, oleks väga kohane praegu. Täna jääks siis põhimõtteliselt 50 inimest palgast ilma. Nii et, head kolleegid, kes te siin kohapeal olete, mõelge selle peale, aidake kaasa

Kolleeg Laatsile tuletan meelde, et mina ise tutvustasin siin hiljuti komisjoni [arutelu] eelnõu üle, mis oli Keskerakonna poolt esitatud ja mis oli komisjonis olnud ma ei tea millal, kevadel. See oli kuues kord siin saalis,

Kindlasti tuleb päevakord juhatuses veel kord läbi arutada, et päevad oleks praktiliselt kaetud ja sellest lähtuvalt saaks menetleda eelnõusid vastavalt korrale, olgu siis neljapäev, kolmapäev, teisipäev või esmaspäev, kui meil on istungiajad.

eelnõu ettekandja, Riigikogu liige Evelin Poolamets ei saa istungil osaleda? Ja kas te äkki oskate öelda, kus ta siis on, kas juba peetakse kuskil pühi ja sellepärast ei saanud tööle tulla? Aitäh, Kahjuks mul puudub info, kus Evelin Poolamets viibib. Paraku, kuna see on fraktsiooni eelnõu, otsustab ettekandja fraktsioon, ja hetkel on fraktsioon otsustanud, et ettekandja on Evelin Poolamets.

mainida, et Keskerakonna fraktsiooni tõttu pole tõepoolest kunagi Riigikogu tööpäev nii-öelda ära jäänud. Küll on juhtunud niimoodi, et Riigikogu juhatus on pannud ühe või teise Keskerakonna eelnõu näiteks kolmapäevase

Nagu ma enne ütlesin, tegemist on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni eelnõuga ja fraktsiooni [eelnõu] ettekandja otsustatakse istunginädala esmaspäeval. Tanel Kiik,

sest eile õhtul oli temaga kõik korras. Ma siiralt usun ja loodan, et täna on temaga ka kõik korras. Erinevad põhjused võivad olla. Ja Rene Kokaga on täpselt sama lugu. Tõepoolest, ma silmasin teda siin ma usun, et temaga on ka kõik korras. Aga ettekandja määrab ikkagi fraktsioon oma koosolekul. Karmen Joller, palun! Aitäh! Keskerakonnale tervitused arstide poolt! Ma mõistan, et öövalved on väsitavad. Ma arvan, et ma annan selle hea tööpõhimõtte edasi ka oma kolleegidele haiglas: kui ikkagi väga suur väsimus tuleb peale, siis kogu haigla kollektiiv jalutab lihtsalt haiglast ära, aga ega see ei tähenda veel, et haigla tööpäev ära jääb. See on tõesti huvitav tööpraktika ja ma arvan, et maksumaksjatele see ka väga meeldib, kui inimesed sedasi käituvad. See oli sarkasm – ma usun, et te saate aru.Aga kolleeg Aller, te ei ole vastanud kahele väga otse esitatud küsimusele.

see lihtsalt näitab suhtumist, see näitab seda, et fraktsioon ise ei pea oma eelnõu vajalikuks –, siis me lihtsalt ei võta seda enam päevakorda. Aitäh!

ja teie juhatuse liikmena võtate selle enda kanda, et me saaksime päevakorra edukalt ära menetleda. Ja hiljemalt järgmisel koosolekul teete neile korraliku peapesu, et niimoodi ei käituta kolleegidega, sealhulgas teie endaga.

Kas nendega on vahepeal midagi juhtunud, ma ei oska öelda, ma saan seda täpsustada peale seda, kui olen siin lõpetanud ja saame edasi minna. Vladimir Arhipov. Aitäh! Tõesti väga kahetsusväärne intsident.

Riigikogu liikmel, isegi fraktsiooni esimehel ja aseesimehel, ei ole hetkel võimalik võtta vaheaega, kuna ühtegi hääletust ei toimu. Enne hääletust saate vaheaja võtta.

Mis puutub selle küsimuse esimesse poolde, fraktsiooni ettekandja määramisse: kui fraktsioon määras ettekandja, siis olid kõik teadlikud, et see asi saab toimuma.

kuulan ja kuulan ja imestan, et 35 minutit oleme me seda arutanud. Minu meelest on saalist kõlanud väga head ettepanekud: teeme vaheaja, helistame. Tänapäeval ma ei tea ühtegi inimest, kellel ei ole mobiiltelefoni, ja ma usun, et Evelin Poolametsal on ka mobiiltelefon olemas. Teeme kindlaks, millega on tegemist. See on üks kommentaar.Ja teine, mis on ka juba tehtud: Arvo, ega te ei tulnud ju siia täna hommikul kaks minutit enne kella kümmet ja siis saite sellest teada. Te ilmselt ikkagi teadsite

Aitäh, hea istungi juhataja! Mul on selline küsimus. Meil kolleegid on andnud palju häid soovitusi, kuidas töö võiks täna jätkuda. Miks te ei soovi täna tööd teha? Me teeme tööd. Mina istungi juhatajana ei saa fraktsiooni eelnõu ette kanda, kuna fraktsioon on esitanud ettekandjaks Evelin Poolametsa.

kümme minutit, teie otsus –, proovite võtta ühendust ettekandjaga ja viie või kümne minuti pärast, kui me siin uuesti koguneme, ütlete meile, kas õnnestus

Istungi läbiviimise kohta: kui ma võtaksin vaheaja, siis järgmised küsimused jääksid esitamata ja vastamata. Aga ma küsin: Anti Haugas, on sul midagi täpsustavat? Jaa. Minu arust on olukord üha piinlikum, aga ma lihtsalt küsin. Teil on võimalik ausalt vastata. Kas teil oli eelteadmine, et EKRE fraktsioonist täna mitte keegi peale teie istungil ei viibi, või teil ei olnud seda eelteadmist? Jaa.

Ettepanek kirja pandud. Priit Lomp. Aitäh, hea istungi juhataja! Ma näen, et teil puudub tahtmine saadikute soovitusi arvesse võtta, ja tsiteerides klassikuid, mulle tundub, et siin tuleb ikkagi ettekandjale ja ka teie fraktsioonile ja

Aga ma arvan, et see kollane kaart tuleb. Ja ma luban, et kui järgmine kord juhtub samasugune situatsioon, siis me ei saa Eesti rahvale seda lõbu ära jätta, et me helistame siinsamas reaalajas, otse-eetris Evelin Poolametsale või mõnele teisele sellisele saadikule, kes jätab kohale tulemata,

ei ole nagu südametunnistuseta inimene ja kindlasti teeb oma tööd täie pühendumusega. Selles mõttes on mul tema pärast isegi natukene hirm: võib-olla on midagi juhtunud, äkki on vaja kiirabi kutsuda ja iga minut on oluline. Te ehk ikkagi võtaksite vaheaja, helistaksite talle ja uuriksite, kus ta on, kas temaga on kõik korras. Aitäh!

Jätkame istungit vahepeal tulnud informatsiooniga. Täpsustasin olukorda. Peab tunnistama, et telefon oli mul kabinetti jäänud ja ma ei olnud infost teadlik. Fraktsiooni info on see, et ettekandja on tervislikel põhjustel väljas. Ja miks fraktsiooni liikmed ei tulnud? Et,

Aitäh! Ma rääkisin vaheajal Toomas Kivimäega. Tema on hea meelega nõus võtma juhatamise üle, arvestades seda, et varasemast on olemas praktika, et fraktsiooni ettekannete puhul aktsepteeritakse asendajana teist fraktsiooni liiget.

Kindlasti on üks võimalus ettekandja ära vahetada. Aga ettekandja otsustab ikkagi fraktsioon ja praegusel juhul on fraktsioon otsustanud, et Evelin Poolamets on antud eelnõu ettekandja Riigikogus. Priit Lomp,